**Stazić, Nenad (SDP)** Raspraviti ćemo Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2014. godinu. Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Akademik Dario Vretenar, predsjednik Upravnog odbora, izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora, dame i gospodo. Misija Hrvatske zaklade za znanost je poticanje i financiranje znanstvenih istraživanja i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj, promicanje međunarodnih mjerila uspješnosti u temeljnim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima, uspostavljanje sustava financiranja razvoja mladih istraživača, jačanje međunarodne suradnje i integracije hrvatskih znanstvenika u europski istraživački prostor. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost tijela zaklade čine upravni odbori i izvršni direktor. Osim tijela Zaklade u rad Zaklade uključeni su i stalni odbori područja koji se osnivaju prema znanstvenim područjima paneli za vrednovanje, recenzenti te administracija koja je organizirana u nekoliko odjela. Zaklada je u 2014. primila 6 uplata iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 79 milijuna kuna. Troškovi poslovanja u najvećem dijelu 93% podrazumijevaju isplate projektnih sredstava odnosno financiranje znanstvenih projekata što je i osnovna svrha zaklade. Opći kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga su znanstvena kvaliteta, važnost i izvedivost istraživanja, kvaliteta predlagača i istraživačke okoline. Financiranje znanstvenih projekata tijekom 2014. godine bilo je sljedeće. Zaklada je završila postupak vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj za programe istraživački projekti i uspostavni istraživački projekti u studenom 2013. te je u lipnju 2014. otvoren novi ciklus natječaja za navedene programe. Na natječaj za koje je vrednovanje provedeno u proljeće 2014. prijavilo se ukupno 668 projektnih prijedloga od čega 469 za program istraživački projekti a 199 za program uspostavni istraživački projekti. U postupku vrednovanja ukupno je 256 stručnjaka, znanstvenika pozvano na rad u panelu. Poziv je prihvatilo 167 znanstvenika koji su podijeljeni u 26 panela unutar 6 znanstvenih područja. Istorazinsko vrednovanje započelo je koncem prosinca 2013. a završilo je sredinom svibnja 2014. Ured zaklade kontaktirao je više od 4300 inozemnih znanstvenika sa pozivom za sudjelovanjem u recenzentskom pozivu od čega je poziv prihvatilo 30,6%, odbilo 38,9 a 30,5% nije odgovorilo na poziv što odgovara europskom prosjeku odziva. Nakon završetka postupka istorazinskog vrednovanja paneli su proveli završno vrednovanje te izradili rang liste projektnih prijedloga koji su predloženi za financiranje. Temeljem rezultata vrednovanja i preporuka panela za vrednovanje stalni odbori i područja donijeli su preporuke za financiranje koje je upravni, i Upravni odbor je donio konačnu odluku o financiranju. Ukupno je za financiranje prihvaćen 241 projekt, 64 iz prirodnih znanosti i 47 iz tehnički, 40 iz humanističkih, 37 iz društvenih, 33 iz biomedicine i zdravstva te 20 iz biotehničkih znanosti. Nakon završetka natječajnog roka Upravni odbor Zaklade je od stalnih odbora znanstvenih područja prikupio informacije o tijeku provedbe natječajnog postupka i vrednovanju prijavljenih projektnih prijedloga te njihove prijedloge za unapređenje provedbe natječaja. Zatim o radu panela za vrednovanje, postupku obrade prigovora, imenovanju recenzenata i kvaliteti recenzija, završnom vrednovanju panela, radu stalnih odbora te općoj kvaliteti i pripremljenosti projektnih prijedlog uključujući radni i financijski plan. U cilju dodatne i neovisne analize te samo vrednovanja kvaliteta provedbe natječaja Upravni odbor Zaklade osnovao je neovisno tijelo Odbor za vrednovanje provedbe natječaja. Članovi odbora pregledali su ukupnu dokumentaciju o provedbi i vrednovanju projektnih prijedloga nakon čega su podnijeli pojedinačne izvještaje te na zajedničkom sastanku donijeli zaključke i preporuke. Izvješće Odbora objavljeno je na mrežnim stranicama Zaklade. Dio zaključaka i prijedloga je odmah i uključen u dokumentaciju za natječajni rok u 2014. godini. Novi natječajni ciklus za istraživačke i uspostavne istraživačke projekte raspisan je u srpnju 2014. godine te zaključen sredinom rujna. Prijavljeno je ukupno 414 projektnih prijedloga od čega je 220 upućeno u drugi krug vrednovanja. Vrednovanje za projektne prijedloge već je završeno te će o njima biti riječi u izvješću za 2015. godinu. Nadalje, u prosincu je otvoren natječaj partnerstvo u istraživanjima kojim se nastoje osigurati dodatna izvanproračunska sredstva za znanstvena istraživanja. Ovaj program podržava partnerske projekte između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta i izvanproračunskih izvora financiranja iz zemlje i inozemstva. Završetak vrednovanja očekuje se u lipnju 2015. Zaklada je također pokrenula financiranje mladih istraživača te je u svibnju 2014. godine privi puta raspisan natječaj "Projekt razvoja karijera mladih istraživača, izobrazba novih doktora znanosti". Time je nakon višegodišnje pauze omogućen ciljan i planiran ulazak većeg broja mladih istraživača u sustav znanosti. Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost predviđa financiranje razvoja karijera mladih istraživača kao i aktivno poticanje mobilnosti iz akademskog u gospodarski sektor. Te da Zaklada ovisno o raspoloživim sredstvima iz državnog proračuna financira svake godine oko 200 novih studenata doktorskih studija do dostizanja stabilne razine od oko 1000 doktoranata u sustavu potpora Zaklade. Ovim se projektima financira bruto plaća doktoranata te troškovi prijevoza na posao i to u obliku potpora koje obuhvaćaju dva razdoblja, svako u trajanju od 2 godine. Prvi dio uključuje doktorski studij i prijavu teme doktorskog rada, pozitivno vrednovanje postignutih rezultata, uvjete za nastavak financiranja kroz iduće dvije godine tijekom kojih mladi znanstvenik dovršava doktorski rad. Konačan cilj je izrada doktorskog rada te usvajanje znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja. Na natječaj otvoren u svibnju 2014. godine zaklada je zaprimila ukupno 192 prijave kandidata za mentore. Kao i kod projektnih prijedloga, najveći broj prijava zaprimljen je iz prirodnih znanosti, njih 69, zatim slijede tehničke znanosti sa 51 prijavom, biomedicine i zdravstva sa 28, biotehničke znanosti sa 16 te društvene i humanističke znanosti sa po 14 prijava. Od 192 prijavljena mentora njih 146 prijavljeno je s projektima koje financira sama Hrvatska zaklada za znanost, a 46 s ostalim međunarodnim projektima. Nakon provedene evaluacije financiranje i zapošljavanje doktoranata je odobreno za 182 mentora. Najviše odobrenih mentora, njih 97 što je 53% zaposleno je na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Zatim slijede Sveučilište u Rijeci, Splitu i Osijeku i Sveučilište u Zadru. Na znanstvenim institutima zaposleno je ukupno 47 mentora, od čega 28 na Institutu Ruđer Bošković, a na svim ostalim institutima ukupno 19 te 1 mentor u HAZU. Tijekom rujna i listopada Tijekom rujna i listopada ustanove su provele javni natječaj za zapošljavanje doktoranata te je većina doktoranata započela s radom u siječnju 2015. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u ime Vlade Republike Hrvatske pokrenulo je 2007.godine program Fond jedinstva uz pomoć znanja. Fond je poduprt zajmom Svjetske banke u okviru hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja. Zaklada je preuzela provedbu programa fonda u veljači 2014. potpisivanjem sporazuma o prijenosu provedbe programa Fond jedinstva uz pomoć znanja. Za potrebe provedbe projekta projekta tehnologijskog razvoja i upravljanja fondom osnovana su dva povjerenstva. Upravni odbor zaklade preuzeo je ulogu povjerenstva za verifikaciju koje je zaduženo za završna odobrenja posebnih programa i završne evaluacije i programa, a na prijedlog ministarstva u srpnju 2014. godine imenovano je i povjerenstvo za upravljanje fondom. Donesen je temeljni dokument fonda Smjernice i operativni postupci te određeni uvjeti natječaja iz programa znanstvena suradnja, potpora preko granice koji je otvoren u ožujku ove godine. U 2014. godini tajništvo fonda pratilo je provedbu 18 projekata ugovorenih u 2013. godini za potporu preko granice iz programa znanstvene suradnje te za potporu i istraživanje u akademiji gospodarstvu iz programa Mladi znanstvenici i stručnjaci ugovorenih u ukupnom vrijednosti 22,1 milijun kuna. Ured zaklade je u 2014. godini pratio ukupno 276 projekata u ukupno ugovorenoj vrijednosti od oko 200 milijuna kuna. Od toga se 194 projekta provodi u programu istraživački projekti, 4 u programu suradni istraživački programi, 4 u programu partnerstvo u istraživanjima i 58 u programu uspostavne potpore. Zaklada za znanost je od 2013. godine članica Science Europe, organizacije koja okuplja više od 50 ustanova koje financiraju znanstvena istraživanja u 26 europskih zemalja te aktivno sudjeluje u radu opće skupštine ove organizacije i njezinih radnih grupa. Cilj Science Europe je promovirati zajedničke interese svih ustanova članica te podupirati članice u unapređenju znanstvenih istraživanja u Europi. Također zaklada podržava i rad Europske znanstvene zaklade financirajući umrežavanje hrvatskih znanstvenika. U tijeku je uspostava bilateralne suradnje sa znanstvenim zakladama odnosno ustanovama koje financiraju znanstvena istraživanja. Nijedna europska država ne posjeduje istraživačku infrastrukturu, ljudske potencijale i financijska sredstva koja bi omogućila da samostalno i na međunarodnoj razini razvija sva područja temeljnih primijenjenih i razvojnih istraživanja. Stoga je neophodno poticati širok spektar istraživačkih i razvojnih aktivnosti i programa koji bi jače integrirali hrvatske znanstvenike u europski istraživački prostor jer se time znanstvenicima omogućuje međuinstitucijska i međunarodna mobilnost, koordinacija financiranja znanstvenih istraživanja u europskim državama i regijama, kao i jače povezivanje znanosti i gospodarstva. Ipak, treba naglasiti da su u europski istraživački prostor najbolje integrirane one zemlje koje najviše ulažu u financiranje znanosti na nacionalnoj razini. Upravo kroz redovite natječaje zaklade i financiranje najboljih projekata te pomlađivanje sustava kroz zapošljavanje doktoranata Hrvatska može podići razinu kvalitete znanstvenih istraživanja, osigurati da naši najbolji znanstvenici provode svoja istraživanja i razvijaju svoje karijere u Hrvatskoj, privući izvrsne mlade znanstvenike i time u konačnici povećati konkurentnost domaćih istraživačkih skupina u europskim znanstvenim programima i fondovima. Zaključno, znatnija ulaganja u visoko obrazovanje, znanost, inovacije, ljudske potencijale i istraživačku infrastrukturu kroz programe Hrvatske zaklade za znanost, stvaranje uvjeta koji omogućuju provođenje međunarodno prepoznatljivih i nacionalno značajnih istraživanja u svim područjima znanosti, primjena međunarodnih mjerila izvrsnosti za cjelokupni sustav znanosti te integracija u europski istraživački prostor, pretpostavke su za pokretanje gospodarstva i ukupan društveni razvoj temeljena na znanju i znanstvenim dostignućima.

Pa uvaženi akademiče Vretenar, vi ste s pravom posvetili većinu svog izlaganja natječajima za znanstvene projekte, međutim čini mi se da je važno spomenuti i dva druga aspekta koja je prošle godine zaklada ostvarila, a to je prvo donošenje etičkog kodeksa koji je vrlo važan jer je to skup načela iz područja i morala i profesionalne etike koje trebaju biti smjernica za rad i javno djelovanje ne samo tijela zaklade nego i raznih stalnih, povremenih odbora, vrednovatelja itd. I drugo, pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu pravima intelektualnog vlasništva čemu se do sada nije posvećivalo dovoljno pozornosti, a stvar je itekako aktualna, posebno na međunarodnoj razini. Međutim ono što treba istaknuti, vi ste to vrlo nježno i skromno rekli, je upravo sramotno premalo financiranje znanstvenih projekata u Hrvatskoj tijekom prošle godine, a nažalost i ove godine i to treba jasno reći jer ovo je mjesto gdje će se i sad vrlo vrlo skoro će bit očito rebalans proračuna odlučivati o tome gdje će se sredstva iz proračuna usmjeravati, pa onda treba vrlo jasno reći da je naša znanost, znanstveni projekti daleko, daleko još jedanput daleko premalo financirani. Hvala lijepo. Želite li odgovoriti na ovu repliku? Ne. Dobro. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih ljevičara govorit će poštovani Nikola Vuljanić.

Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine akademiče, kolegice i kolege. Ova Zaklada za znanost je osnovana kao neovisna zaklada u skladu sa europskom i svjetskom tradicijom financiranja izvrsnosti u znanosti. Dakle, osnovana je kao tijelo, kao institucija koja bi trebala financirati a da slobodno kažem ekskluzivu, ono najbolje. Odabrati one najbolje, odabrati one koji su zapravo na vrhu, koji su kompetitivni u svjetskim i europskim razmjerima i financirati njih. I to je bilo dobro. Kao ideja je to bilo zapravo sjajno, da se takvi odlični projekti, odlični znanstvenici, da se takva izvrsnost ne utopi moru drugih, pa će se financirati na ovaj način. Time je na onoj gausovoj krivulji koja se zove i normalna krivulja, dakle koja ima početak, pa ima brdo, pa ima dole kraj onih najboljih taj kraj hajde recimo podebljan, poduplan, naglašen i na taj način je stimulirano ono najbolje u hrvatskoj znanosti. situacija se promijenila. Izmjenama i dopunama zakona Hrvatska zaklada za znanost postala je jedino mjesto koje financira znanstvene znanstvene projekte u Republici Hrvatskoj i znanstvene karijere mladih znanstvenika. I što smo sad dobili? Dobili smo instituciju koja se brine o onom završnom dijelu normalne krivulje, dakle o izvrsnosti, a onaj najveći dio, onu grbu krivulje koja je prosjek, ali bez prosjeka nema ni ovoga kraja o tom se ne brine nitko. Taj način financiranja bilo koje djelatnosti, dakle da se financira samo vrh, samo ono najbolje, a da se ne financira podloga ne može dati rezultate nigdje ni u kojem, ni u kojoj vrsti djelovanja, ni u kojoj grani. Sam postupak ocjenjivanja projekata i svega što zaklada financira apsolutno je uigran, objektivan i vrhunski. Neke od ljudi iz ovdje navedenog popisa ocjenjivačkih odbora znam i znam da su vrhunski ljudi kojima nešto ne bi nikom palo na pamet da prigovori i njihovoj stručnosti i njihovoj objektivnosti. I sve je to sjajno. Međutim, rezultat je neminovno zastrašujući. Razlog je naravno to što je financiranje znanosti u Hrvatskoj i visokog obrazovanja na repu i na dnu Europe u postotku bruto društvenog proizvoda kako li se već zove ispod čak i Albanije. I to znači da ne brinemo o svojoj budućnosti. Bilo je zemalja koje su shvatile to, koje su shvatile zapravo da se iz tog začaranog kruga kako bi rekao naš premijer …/Govornik se ne razumije./… da se iz tog začaranog kruga mora izići. Krug s jedne strane govori nema napretka države bez napretka inovativnosti i znanosti. S druge strane govori država je u takvom stanju kakvom je i nema novaca za znanost, nego mora krpat rupe socijalne, ovakve, onakve kakve već rupe imamo. Bilo je velim zemalja koje su iz toga znale izići odlučnošću svojih Vlada. Primjer je recimo južna Koreja koja je bila ne puno bogatija od sjeverne Koreje, koja je bila po bruto društvenom proizvodu iza Jugoslavije onda, ne Hrvatske, nego Jugoslavije. Pa je prerezala Vlada stvar, imala je naravno socijalnih problema groznih, svi se to, ne svi. Stariji se toga sjećamo. Imala je groznih socijalnih problema, ali je stvar dala rezultate. Južna Koreja je danas jedna od svjetskih tehnoloških i znanstvenih sila na rangu Japana ili SAD-a ili Njemačke ili ne znam koje druge zemlje. No, mi još nismo imali vladu koja bi bila u stanju poduzeti takve korake, koja bi bila u stanju zažmiriti i reći ovo moramo napraviti pa koštalo nas što nas koštalo. Možda i dobijemo u nekoj budućnosti. Položaj, naime svaka djelatnost pa i znanost zasniva se na ljudima. Mladi istraživači koje se danas financira u RH i koji će sutra doktorirati naći će se u poziciji da dobiju doktorat i da steknu uvjete za docenturu međutim da se nijedan od starijih profesora eto ne udostoji umrijeti i maknuti sa mjesta da bi on tu docenturu mogao realizirati. Zbog zabrane zapošljavanja u visokom obrazovanje i znanosti, općim društvenim djelatnostima situacija jest takva. Tek kad se netko makne broj koeficijenata mora ostati isti i netko drugi mora ući unutra. Redovni profesor u trajnom zvanju ode, na njegovo mjesto dolazi drugi redovni profesor, na njegovo mjesto dolazi izvanredni, na njegovo docent. E tu se otvara mogućnost mladom znanstveniku. Većina, znam situaciju na fakultetu na kojem sam nekad radio, većina mladih znanstvenika to neće dočekati i bit će prisiljena potražiti druga rješenja za sebe. Druga rješenja su naravno odlazak u inozemstvo. Nema države razvijene koja takve ljude neće vrlo rado prihvatiti. Iz jednostavnog razloga, to je gotov novac, ne mora se u njih više ništa ulagati. Mi smo uložili u njih, nominalna cifra kaže milijun i pol do dva, više je to, puno više je to. To je možda novac koji se tiče školarina i ne znam kojih troškova ali ako uzmemo i novac koji je njegova obitelj uložila, što ja znam, tko je još sa strane uložio, to je puno veći novac. I taj novac koji smo uložili i odgojili čovjeka koji bi sutra mogao nešto doprinijeti hrvatskom društvu jer je definitivno obrazovan u tih, to nije malo godina, to je 10-ak godina od od diplome do docenture recimo, nešto je naučio, zna, ima i nekakve kontakte po svijetu, može se i snaći. Mi takvog čovjeka lijepo pozdravimo, damo mu sve kvalifikacije i otpratimo ga u bijeli svijet. To ne samo da je nepošteno i nepravedno nego je prije i iznad svega neracionalno, to je bacanje novaca. Obrazloženje je nema novaca za otvaranje novih radnih mjesta u znanosti i visokom obrazovanju. A za divno čudo ima novaca za otvaranje recimo novih sveučilišta koji nemaju uvjete, i svi znamo da nemaju uvjete, svi znamo da nemaju uvjete, ali eto za to se novaca nekako prikupilo. Zato da bi se prikupili politički poeni u tom kraju i da bi se dobili tamo izbori. To je vrlo jednostavno. To je nesuvisli i štetan slučaj. Takva vrsta gluposti u manjim količinama ajde može biti prihvatljiva i slučajna. U ovakvim količinama ja je ne mogu okarakterizirati kao slučaj, tolika količina gluposti može biti samo namjera. A namjera da se na takav način ošteti država, da se vojničkim izrazim živoj sili, ta namjera je veleizdajnička namjera. Ružna je riječ ali je činjenica. Ciljevi koje si je zaklada postavila su financiranje izvrsnosti. Te ciljeve zaklada očito i dalje ispunjava i to dobro ispunjava i prigovora naravno tu ne može biti kao ni čitavom ovom izvješću. Izvješće je naravno i sustavno napisano i opisuje sve što se događalo transparentno i pošteno. Drugi od ciljeva je povezivanje znanstveno-istraživačkog rada na akademskom nivou, dakle institutima i fakultetima, i onog u gospodarstvu. E sad, to bi mi trebalo objasniti malo temeljitije koji je to znanstveno-istraživački rad u gospodarstvu. Ja ga u zadnjih par godina ili par desetaka godina nisam vidio. Možda ga ima pa eto ne zna se za njega. Razvoj karijera, financiranje razvoja karijera da 10%. 10% od onog što se pred ponešto godina financiralo. Jer konačno tih karijera očito i ne treba toliko. Suradnja sa dijasporom, odnosno znanstvenicima u dijaspori to je naravno i mediji pokazuju i vidi se i to je jedan od uspješnih projekata, od uspješne djelatnosti i ove zaklade, ali ne samo ove zaklade. I integriranje u european research, u europski istraživački prostor. To integriranje je naravno poželjno i povoljno ali nije niti za džabe, nije niti jeftino. Ne možete ući u europske projekte bez novaca. Ni znanstvene ni bilo koje druge. Taj izraz financirat će to europski projekti je postao neka vrsta čarobnog štapića kao onaj mali čarobnjak iz filmova. Ako ne znamo što ćemo financirat će to europski projekti. Hoće, ali mi moramo imati barem 20, 25% novaca da uđemo u to. Nema džabe ulaska u projekt, rijetki su projekti gdje ne postoji učešće, a za to ovdje novaca očito nema. Novci koji se troše na projekte u Hrvatskoj su u europskim a da ne govorimo o svjetskim relacijama komični zapravo. To je 8, 9 milijuna eura godišnje, to je jedan pristojni na razini EU ili jedan malo manje pristojni projekt u Sjedinjenim Državama. Izlazak iz tog začaranog kruga je na Vladi. Pored svih fraza mi smo društvo znanja, znanost podižemo na sve pijedestale koji u državi postoje i treba nešto i napraviti oko toga bez obzira koliko koštalo. Jer je to jedino što se eventualno može isplatiti, sve drugo je krpanje rupa i očekivanje izbora. I sve drugo je posao političara. Ovo bi trebao biti posao državnika, nekog tko razmišlja o svojoj zemlji na dulju stazu. Stoga apeliram i na Vladu da u ovom rebalansu proračuna, posebno na ovu Vladu, drugačije razmotri stvari. Ulaganje u znanost i ulaganje u mlade pametne ljude nije trošak, to je jedina investicija koja može nešto donijeti. Hvala. Štovani gospodine dopredsjedniče Sabora, kolega Vuljanić vi ste kao ljevičar, očekivao sam malo revolucionarniji govor i jaču kritiku, a vidim da ili vam nešto nije jasno ili držite tihu misu sa slatkom vodicom i čaj od kamilice. Ne znam o čemu vi govorite. Vi ste rekli u uvodu da je takvo i takvo stanje u Hrvatskoj da nema novaca, pa ste evo sad rekli, završili govor da se u Hrvatskoj na projekte izdvaja tako smiješno malo novaca da je to u svjetskim razmjerima zanemarivo. Nije točno. Dakle, master plan Ministarstva zdravstva 2 milijuna 200 tisuća eura. Procjena Croatia osiguranja 27 milijuna eura. Sada HEP procjenjuju, u HEP-u ima 250 što magistara, što doktora nauka a oni traže neke dječake iz Europe i dali su im 27 milijuna kuna. To su projekti na koje troši ova Vlada novac za znanost. Znači u HEP-u 250 doktora nauka a oni 20 dječaka, to su obični ljudi, momci od 20 godina, dat će im 27 milijuna. Koliko vrijedi HEP nemaju pojma? To bi se moglo izračunat za 100 tisuća kuna. Eto na te svrhe troši, to su znanstveni projekti ove Vlade i to Vuljaniću treba reć ako ćete govorit. Ako ćemo ovdje samo punit vrijeme tamo da popunimo 15 minuta onda možemo pričati o ljepšim temama zabavimo hrvatski narod. Znači Vlada ne troši novce i na svoje projekte, ni na one gdje treba dati 27 milijuna da kaže koliko košta Croatia, a onda kad treba školovat mlade doktorante nema novaca. To je istina.

kupila …/Upadica se ne čuje./… molim vas lijepo ja sam vas slušao, da bi kupila zbirku satova, da bi kupila od mesara kuću, druga Vlada troši novce da bi radila procjene koje bi mogla i sama napraviti, da bi radila softvere od 600 tisuća kuna koje može za 50 tisuća kuna napraviti. Ali kompletan vic je u tome da jedino jedino pravo ulaganje koje nije usmjereno ka dobivanju izbora jest ulaganje u ljude. Dakle ne u te projekte, ni u farbanje tunela, ni u satove, ni u procjenu koliko nam vrijedi Croatia osiguranje. Jedini novac koji će se vratiti je novac uložen u ljude. I ja apeliram na buduću Vladu, bila ona lijeva ili desna, da u proračunu, prvom proračunu koji će donijeti tu cifru, cifru, taj postotak BDP-a digne na razinu zemalja kojima se divimo, postotak ne ukupnu cifru. Dakle na razinu Njemačke ili Holandije ili Danske ili ne znam koje druge zemlje. To je ono što trebamo napraviti. A falit onda može na drugoj strani. Zašto će falit, dal za lopovluke ili za gluposti? Pa to mi je gotovo sasvim svejedno. Hvala. Nova replika potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Vuljanić, vi ste zapravo u svom izlaganju ja mislim vrlo ispravno demistificirali jednu priču koja se svako toliko zna pojaviti a ta je, pa možda ne trebamo mi davati toliko novaca za znanost iz državnog proračuna, sad su nam otvoreni i dostupni europski fondovi. Tko god ima ikakvog pojma o tome kako se dolazi do europskih znanstvenih fondova onda zna da je to nevjerojatno teško dobiti, da se u pravilu stvaraju konzorciji od desetak do petnaestak vrhunskih institucija u raznim zemljama i onda natječu po petnaestak do dvadeset takvih konzorcija koje pripremaju po pola godine do godinu dana projekt a jedan dobije projekt, ali treba dati i vlastiti novac u to. I da ne postoji niti jedna jedina zemlja u Europi koja se oslanja na europske fondove kako bi financirala svoju znanost. Europski fondovi su odličan izvor financijskih sredstava dodatni izvor, dakle uz ono temeljno što daje vlastita zemlja i što je osnovica i što je glavno u financiranju znanosti u svakoj zemlji, a onda ona znanstvena skupina koja uspije dobiti europski fond to je odlično i to doprinosi naravno financiranju znanosti znanosti u toj zemlji, ali temeljno ključno i glavno financiranje uvijek dolazi iz zemlje. Prema tome, iluzija je da će europskim fondovima se financirati hrvatsko zdravstvo, opasna iluzija jer daje potpuno krivu poruku javnosti. Hvala lijepa. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala. Ovo je dosta precizno rečeno zapravo. Naime, europski fondovi nisu ni smišljeni da financiraju kontinuirani razvoj znanosti ili bilo koje druge djelatnosti u nekoj zemlji. Oni su smišljeni da pomognu jednom segmentu u jednom trenutku. Moj fakultet je u jednom takvom projektu sudjelovao upravo na ovaj način kako veli akademik Reiner. 7 fakulteta iz čitave Europe je sudjelovalo, slučajno je moj fakultet bio nositelj toga. Ali to je bio dodatni novac i na njemu je sudjelovalo desetak ljudi sa fakulteta od njih 80, 90. Nemojmo se uzdati u tuđe kljuse, naše kljuse je ono koje mora potegnuti u Hrvatskoj. Razvoj znanosti u Hrvatskoj ne ovisi o Europi, ne ovisi o EU, ovisi o tome koliko smo mi spremni uložiti u to. Ako ćemo mi uložiti više ma onda će biti više love izvana. To su povezane posude, nema tu velike tajne. Konačno postoje statistike, postoje podaci gdje se vidi da najviše iz europskih fondova znanstveni izvlače upravo one zemlje kojima je najveće izdvajanje za znanost u svojoj zemlji. Pa ne može drugačije ni biti to je vrlo jednostavno. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime kluba SDP-a govorit će poštovani kolega Gvozden Flego. Izvolite.

nego ću se manje-više koncentrirati ono što piše u izvještaju Hrvatske zaklade za znanost, ali želim dati jedan doprinos demistifikaciji toga što je ta Hrvatska zaklada za znanost. Riječ je naime o tome da u Zakladi za znanost udruženi znanstvenici prema dogovorenim kriterijima, putem svojih najrenomiranijih predstavnika suodlučuju o znanstvenoistraživačkim projektima, tako da evaluiraju projekte, odlučuju o njihovim financiranjima i na taj način s obzirom da nacionalne zaklade za znanost financiraju države ili državni proračuni, raspoređuju javni novac. Zato što su znanstvena istraživanja presložena da bi mogla biti shvaćena izvana, da bi bilo moguće meritorno odlučivati bez spoznaje sukusa istraživanja ili uvida u strukturu i organizaciju znanstvenih institucija. I SAD i Francuska i Njemačka pa i EU uveli su javno financiranje kompleksnih znanstvenih istraživanja temeljem kolektivnih odluka vrhunskih znanstvenika. I to Hrvatska zaklada za znanost najprije Nacionalna zaklada za znanost, a sada Hrvatska čini od 2001.godine kada je napravljen donesen Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost da bi ona postala operativna tek 2012., 2012., 2011.u osnovi ali je zaživjela punim plućima 2013. Njezina je zadaća potrošiti javni novac na najbolji mogući način i poticati odnosno pobuđivati posebnu društvenu pozornost o tome što se radi u znanosti. Čemu toliku pozornost posvećivati znanosti? Ja sam već u nekoliko navrata sa ovoga mjesta govorio pa mi sada dopustite da ponovim nešto što se nekako prebrzo zaboravlja, da danas živimo što se materijalnog pa i duhovnog aspekta našeg života tiče uvjetovane egzistencije koje su uvjetovane primjenama rezultata znanstvenih istraživanja. Pasterizirano mlijeko, javni i privatni prijevoz, zdravstvena zaštita u gotovo svim aspektima, proizvodnja recimo novih rasvjetnih tijela pomoću led dioda, elektronika, komunikacija sve su to rezultati primijenjenih znanstvenih istraživanja ili proizvodi koji pobuđuju nova znanstvena istraživanja. Dakle znanstvena istraživanja, moglo bi se ovdje zaključiti jesu istraživanja koja teže svojoj aplikaciji dakle svojoj primjeni i koja su eminentno aplikativna. To je točno samo jednim dijelom. Znanstvena istraživanja i znanstvenoistraživačka djelatnost je mnogo više, mnogo šire od toga. Znanstvenoistraživačka djelatnost je osnova za nove uvjetuju naše svakodnevne egzistencije. Tako da znanstvenoistraživačka djelatnost ne može biti reducirana samo na nove tehnike ili kako se to kod nas veli na nove tehnologije ili na nove proizvode. Valja prekoračiti definitivna ograničenja, naime teza da su znanstvena istraživanja u službi pronalaženja novih tehnika,novih proizvoda, povećanja konkurentnosti, proširenja tržišta i smišljanja novih tehnologija. Dio znanstvenih istraživanja tzv. transferi tehnologija ili pa aplikativna istraživanja zasigurno bitno doprinose konkurentnosti onih koji u znanstvena istraživanja ulažu i gotovo da možemo reći da pametna povećanja ulaganja gotovo pravocrtno uvećavanju profit ulagača. Stoga se u potpunosti slažem sa mojim prethodnikom da ulaganje u znanstvena istraživanja nisu trošak, nego da su ulaganja u znanstvena istraživanja investicije u bolju budućnost. Podsjetit ću vas na jedan vrlo zgodan detalj koji se koristi u Austriji, dakle kada vam se obraća Ministarstvo znanosti u Austriji onda imate gore na početku stranice zaglavlje. Na dnu stranice je jedna ravna crta. Dakle gore piše Ministarstvo znanosti i tehnologije a na dnu stranice ispod ravne crte piše ministerium die Zukunft dakle Ministarstvo budućnosti. Ministarstvo, austrijska politika Ministarstvo znanosti razumije kao ministarstvo budućnosti. Ja spominjem sve ove elemente sa posebnim Hrvatska zaklada za znanost eksplicite ili implicite počiva na spomenutim orijentirima, na vrijednostima znanstvenih istraživanja koje sam spominjao. I što nam je posebno drago ne posustaje u njegovanju izvrsnosti ovisno o svojim mogućnosti na međunarodnoj suradnji i na integraciji hrvatskih znanstvenika i hrvatskih znanstvenih istraživanja u europska i svjetska, posebno na brizi za znanstveni pomladak i na zapravo suradnji vrlo dragocjenoj i vrlo permisivnoj sa znanstvenom dijasporom. Znanstvena istraživanja u Hrvatskoj moramo konstatirati i to smo već činili nekoliko puta nažalost posustaje. To je loše za sredinu i za stanje u svijetu koje, stanje u svijetu počiva na razvoju, na inovacijama, na znanstvenim istraživanjima, na ako smijem reći artefaktima, tj. na ljudskim proizvodima i iznalascima a ne na nekakvim samoniklim pojavama. Stoga mi se čini briga za doktorantima i prema postdoktorantima je posebno značajna jer su oni inovativni faktor koji će s jedne strane nastaviti ono započeto a s druge strane svojim invencijama proširivati područja koja su zatekla. posebno nam je drago da Hrvatska zaklada za znanost ulaže, gotovo bih rekao ravnomjerno, u projekte različitih znanstveno-istraživačkih područja. Dakle da ne ulaže samo u jedno drugo područje orijentirajući se na tzv. profitabilnost znanstvenih istraživanja nego ravnomjerno su zapravo spoznaje cjelokupnog svijeta, dakle i fizičkog i ljudskog ona koja dovode do istinskog napretka i do istinskih promjena. Ne mogu međutim Ne mogu međutim propustiti da spomenem da smatramo da Hrvatska zaklada za znanost ima i posebnu odgovornost. Hrvatska zaklada za znanost kao promicateljica znanstvene izvrsnosti zasigurno može potaknuti, pogotovo svojim kolaborativnim programima ili suradničkim programima trustove mozgova i to upravo svih iz svih znanstveno-istraživačkih područja koja će dakle svojim doprinosima dati smjernice za najlakši i najefikasniji izlazak iz krize u kojoj se nalazimo. I gotovo da možemo reći da je akademska i znanstvena zajednica najpotentnija a onda stoga i najodgovornija za jedan takav izlazak i za nalaženje novih mogućnosti našeg razvoja. Drugo, smatramo da Hrvatska zaklada za znanost ima i odgovornost da cjelokupnu javnost, ali gospodine predsjedniče, prvenstveno nas koji donosimo najteže i najkrupnije odluke ne pusti da se uspavamo prilikom donošenja tih odluka i da nas podsjeća na obavezu potpune odgovornosti kada odlučujemo o različitim strukturnim dakle stvarima, između ostalog o proračunu, između ostalog o politikama. Nedavno smo na moje zadovoljstvo, nadam se i na vaše donijeli Strategiju razvoja znanosti i djelovanja Hrvatske nacionalne zaklade pa sam uvjeren da će i nastavku te djelatnosti doprinijeti ovo o čemu govorim. I konačno znanstvena djelatno ima jednu rekao bih izrazito integrativnu, političku integrativnu snagu ne samo oko značaja znanosti nego oko odgovarajućih prioriteta u znanstvenim istraživanjima i strukturnim odlukama o tome. Ja sam uvjeren da će se sve parlamentarne ako mogu reći i frakcije oko toga dogovoriti i da ćemo postići konsenzus, vrlo lako. Izvještaj je naravno prilika za analizu pređenoga puta ali jednako tako i za kritičku analizu koja će nam ukazati na neke pouke za budućnost. Posebno je za pozdraviti da Hrvatska zaklada za znanost ima ugrađene da tako kažem neke autokorektivne elemente da analizira svoju djelatnost, da uvažava kritičke primjedbe, da potiče evaluaciju vlastitoga rada i dosadašnjeg iskustva i zapravo je u odgovarajućem pogonu permanentne ili procesnog samopoboljšanja. Hrvatska zaklada za znanost je po našem sudu najbolje što imamo u sustavu znanosti i to treba njegovati i dalje razvijati. Hrvatska zaklada za znanost je u tom smislu i naša znanstveno istraživačka nada ali uz napomenu da što je nada veća to je i odgovornost veća. Proporcionalno tome i nadamo se da će Hrvatska zaklada za znanost biti u stanju to ispunjavati. Želja nam je da ubuduće u Hrvatskoj nemamo podjelu na tzv. institutsku znanost i na tzv. individualnu znanosti nego da jedno mjesto, jedno središte bude ono na kojem će se jednakim kriterijima odlučivati o svim znanstvenim istraživanjima. Kako se do sada kao evaluativno tijelo i kao zapravo svojevrsna institucionalizirana organizacija najboljom pokazala Hrvatska zaklada za znanost, vjerujemo da će u skoroj budućnosti Hrvatska zaklada za znanost preuzeti evaluaciju i odluke o financiranju cjelokupne znanosti u Hrvatskoj. U tom smislu vam želimo puno uspjeha u radu i naravno prihvaćamo vaše izvješće. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Flego, ja se kao i obično s vama slažem sa svim onim što ste rekli, međutim imam potrebu pojasniti nešto što ste rekli na početku vašeg izlaganja. Točno je da je zaklada osnovana 2001. godine, međutim tada je koncepcija zaklade bila drugačija nego što je to danas. Ona je osnovana sa idejom da se iz zakladinih novaca financiraju kapitalne investicije u znanosti i da tako pojednostavljeno kažem vrhunska znanost, dok je tada Ministarstvo znanosti i tehnologije financiralo projekte znanstvene, one obične da tako kažemo znanstvene projekte. I onda se nakon 10-ak takve opstojnosti zaklade stvar promijenila i zapravo kompletno financiranje znanstvenih svih projekata prebačeno je na zakladu s time da se nažalost u tom trenutku, u tom putu izgubio jedan značajan dio novca i to treba jasno i glasno ovdje reći. Naravno, koncept kakav je danas je klauzibilan, prihvatljiv i sve samo žalosno je što je pritom nestao pod navodnicima jedan značajan dio novaca od ono relativno malo novaca i prije za znanost. Sada je upravo to se svelo na simbolično. Hvala lijepo. Na repliku odgovara poštovani Gvozden Srećko Flego. korak po korak prelazila u financiranje redovitih znanstveno-istraživačkih pa čak i reformsko visoko obrazovnih djelatnosti, sve je to točno. I jednako je tako točno nažalost da se kao što sam rekao jedan dio sredstava izgubio. Ja sam bio rekao da znanost posustaje, međutim taj dio sredstava se gubi zadnjih 7 godina. Što se mog razumijevanja tiče, optimalno je da se na jednom mjestu po jednakim kriterijima financira i redovita znanstveno-istraživačka djelatnost, ne smijem reći masovna, dakle ona redovita a jednako tako i vrhunska. I uvjeren sam da su vrhunski znanstvenici u stanju evaluirati na jednako kritičan način i jednu i drugu tako da mi se čini da je ovo restrukturacija zaklade dobitak, a ne gubitak. U ime kluba HDZ-a govorit će potpredsjednik doma poštovani Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi akademiče Vretenar,

vrlo korektno sačinjeno, transparentno, sadrži sve one nužne elemente da se zapravo vidi u potpunosti funkcioniranje i rad zaklade tijekom prošle godine. Ja bih se u svome izlaganju zbog toga usmjerio prema dvije stranice ovoga izvješća, najprije prema nečemu što piše na stranici 50 gdje stoji zaklada je u 2014. godini primila 6 uplata iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 79 milijuna kuna. Dakle zaklada je dobila, a to je njena uloga, da državnim novcem, proračunskim novcem prvenstveno, financira svekoliku znanost u Hrvatskoj, 79 milijuna kuna. 79 milijuna kuna dakle mi dajemo za svekoliku hrvatsku znanost. Znate li koliko je to postotak od BDP-a? To vam je vjerovali ili ne 0,02% BDP-a. Za svekoliku hrvatsku znanost, sve projekte u Hrvatskoj, od onih iz astrofizike do mikrobiologije. To je novac koji otprilike se dobiva za jedan jedini europski FP7 projekt. Jedan jedini. A iz tog novca se treba i financira se dakle svekolika hrvatska znanost. nisu znanstveni projekti jedino čime se znanost financira, ima tu naravno i sredstava visokoškolskih ustanova itd., itd., međutim kad bismo htjeli reći koliko Hrvatska daje za znanost i istraživanja onda u ovom času ja vas uvjeravam, nitko u ovoj zemlji vam ne može reći koji postotak BDP-a Hrvatska izdvaja za znanost i istraživanja. Podaci su različiti. Negdje ćete naći da je to 0,6%, negdje ćete naći da je to 0,7%, negdje čak i 0,8%. E sad što to zapravo znači, bez obzira bilo to 0,6 ili 0,7%, dakle za svekoliku znanost i istraživanja. Prosjek Europske unije je Slovenija, naša susjedna zemlja izdvaja preko 2%. Razvijene članice Europske unije izdvajaju po 3-3,5%, primjerice Finska, Švedska, Danska itd. Godine 2007. su neke afričke zemlje zajedno odlučile i postavili si kao cilj da izdvajaju više od 1% BDP-a, a mi po procjenama, jer ponavljam u ovoj državi na žalost nitko vam ne zna i ne može reći taj podatak izdvajamo negdje da li 0,6, da li 0,7, da li maksimalno 0,8%. To govori sve o tome kako mi gledamo na znanost. Pritom naravno se i ovdje u ovoj dvorani kad kad se raspravlja o ovim temama onda čuju one riječi kao što je obrazovanje i znanost su temelji razvitka društva. Oni su u izravnoj funkciji napretka itd. itd. Puni smo lijepih riječi, ali vrlo jasno želim reći mi zapravo glumimo samo da smo zemlja koja financira znanost. Mi ne financiramo ozbiljno znanost, jer se ovo ne može zvati ovih ovih recimo 0,02% BDP-a za sve znanstvene projekte, financiranje znanstvenih projekata. To se tim imenom ne može zvati. Naravno s druge strane ćemo očekivati i javnost to očekuje, mediji to također svako toliko stave u fokus, da li smo mi zapravo konkurentni u znanosti. I onda se počinju raspredati priče o konkurentnosti hrvatske znanosti koje su zapravo priče za malu djecu. Pa sa ovakvim financiranjem kako itko može pomisliti da hrvatska znanost može biti konkurentna. Onakva kakva je odlična za financiranje kojom je podupiremo. Je li realno očekivati da će primjerice projekti koji su od zaklade financirani sa 250 000 kuna maksimalno rezultirati objavom znanstvenih radova u vrhunskim svjetskim časopisima sa impakt faktorima ne znam 10, 20, 30. Pa ćemo pričati o prirodnim znanostima, objavljivanju u Scienceu, Natureu itd. Pa jesmo li mi ozbiljni kad to govorimo onda? Jesmo li svjesni što govorimo? Jesmo li svjesni koliko su nerealna očekivanja u odnosu na ovo što smo spremni dati za financiranje. Treba isto tako vrlo jasno reći da ćemo cijenu neulaganja u znanost platiti ne ove godine, ne vjerojatno ni sljedeće godine, nego tek u godinama koje dolaze a posebno cijenu neulaganja u mlade znanstvenike i to ne samo zbog toga što će oni otići u inozemstvo, nego i zbog toga što oni koji ovdje rade, koji su imali nekih rezultata iz prošlih godina i koji će ih objavljivati ove godine ili možda i sljedeće godine. Ali već za dvije godine više neće imati nikakvih rezultata da objave, jer naravno postoji vremenski pomak u objavljivanju rezultata znanstvenog rada. Prema tome, odraz toga koliko mi bijedno financiramo znanost danas vidljiv će biti tek za dvije do tri godine. Ne ove godine, pa čak ni sljedeće godine. U usporedbi sa stanjem od prije pet godina sredstva za projekte kojima Hrvatska zaklada za znanost financira te projekte smanjena su na polovicu. Ponovit ću još jedanput smanjena su na polovicu, a sredstva za doktorande smanjena su 10 puta i to su brojke. I možemo mi pričati šta god hoćemo, ali to su brojke, to su činjenice. Posebno brine to što postoje naznake da se niti ove, niti sljedeće godine možda za doktorande neće dati niti kune. Ako je to točno mi ćemo si kompletno odrezati budućnost hrvatske znanosti. Činjenica je da se dakle znanstveni projekti u Hrvatskoj financiraju uistinu ne samo nedovoljno nego na simboličkoj razini. I ja ću ponoviti, mi ne financiramo znanstvene projekte, mi glumimo da financiramo znanstvene projekte i znanost. Rekao sam da ću se prvenstveno koncentrirati na dvije stranice u ovom izvješću, pa osim ovog navoda sa stranice 50. ne mogu se ne osvrnuti na navod sa stranice 12. gdje govori o Strateškom planu zaklade. Mi smo Strateški plan zaklade u ovom Domu donijeli 17.4. ove godine, ali Strateški plan zaklade došao je u Hrvatski sabor 24.4. Vlada nije imala nikakvih primjedbi na njega, odbor je jednoglasno podržao. I sad ja postavljam svima nama, a posebice naravno vladajućima pitanje zašto je trebalo godinu dana da se usvoji Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014. do 2018. godine? Je li i to odraz našeg odnosa prema znanosti? Ja tvrdim da jest, kao što tvrdim da evo do prije 10-ak minuta u ovoj dvorani nije bila niti četvrtina zastupnika. Što isto ukazuje na odnos prema znanosti. Ono što govori o odnosu prema znanosti jest činjenica da je Hrvatska na dnu popisa europskih zemalja prema financiranju znanosti. A kad govorimo o odnosu općenitom prema znanosti onda mi nerijetko se volimo ugledati u neke zemlje pa dozvolite mi da vas podsjetim da su osnivači SAD-a poput Benjamina poput Benjamina Franklina ugradili znanstvene ideje u same temelje američkog Ustava. Franklin, dozvolite mi da ga parafraziram, je rekao nešto malo drugačije ali ja ću ga parafrazirati, da ulaganje u znanost zapravo donosi najveće kamate. On je to rekao na obrazovanje ali odnosi se i na znanost. Međutim, kad sam već spomenuo Franklina, on je za svoje najveće uzore uvijek spominjao Isaaca Newtona, Francisa Bacona i Johna Lockea, dakle utemeljitelje moderne fizike, induktivnog razmišljanja i empirizma. I on i ostali kako ih nazivaju očevi američke nacije stvarajući prvu stvarno demokratsku državu u modernom svijetu su racionalno razmišljanje utemeljeno u znanosti smatrali samim temeljem demokracije. I sad kad dođemo na poveznicu između znanosti i demokracije moram postaviti pitanje, a kako mi gledamo u ovom Domu na to? Na tu poveznicu između znanosti i demokracije? I na koji način se ona praktično praktično odražava i na koji način mi ako uistinu nam je do toga stalo to svojim odlukama podržavamo, odnosno provodimo? Predlažem da si svatko od nas o tome razmisli i da onda kada raspravljamo o rebalansu proračuna koji će nam uskoro morati doći ovdje zbog zakonskih odredbi ne zato što nažalost oni koji o tome trebaju brinuti bi brinuli nego što će to morati učiniti i onda predlažem da svi se sjetimo ovoga o čemu danas govorimo. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na replike kojih je 6. Prvo Gvozden Flego, izvolite. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Kolega Reiner pa bili ste kazali da je dakle 92 milijuna novac kojim se financira cjelokupna ili svekolika hrvatska znanost. Meni se čini da to nije točno zato jer zapravo tim novcem se financira dio znanstveno-istraživačkih tzv. individualnih projekata, postoje izdaci od nekoliko stotina milijuna kuna za institute, postoje izdaci za infrastrukturu koja se pokriva kakva god ona bila na sveučilištima. I nemojte zaboraviti da je u donedavnim regulama ajde da velimo tako sveučilišnih nastavnika bila obaveza da 50% svojeg radnog vremena koriste za znanstvena istraživanja, a 50% za nastavu. Dakle, 50% njihove plaće također ulazi u nekakva nekakva znanstvena istraživanja. Meni je također žao, jednako kao i vama, što ne postoji jasni kriterij i jasna tablica po kojoj će se izračunavati novac koji se u Hrvatskoj ulaže za znanost i onda jesmo tu gdje jesmo od 0,6 do 0,9. Ali samo sam htio upozoriti na to da tih 92 milijuna nisu novci koji se ulažu u svekoliko hrvatsku znanost nego da su to ipak znatno veća sredstva. Na repliku odgovara Željko Reiner, potpredsjednik Doma. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Flego ja sam to vrlo jasno ja mislim rekao da je to novac koji se ulaže u projekte i dapače naglasio sam da je to 0,02% od BDP-a. A da se u znanost ulaže, nitko živ ne zna da li je to 0,5, 0,6, 0,7 ali u svakom slučaju sve je to daleko premalo. Hvala lijepa. Druga replika, poštovani Nikola Vuljanić. Dvije stvari koje bi trebalo čini mi se istaknuti, jedna je pomanjkanje novca u budžetu dovodi do toga da imamo puno, puno manje kooperativnosti a puno više kompetitivnosti u sustavu. Sustav je na granici darvinizma. Onaj tko eto se snađe na raznorazne načine u njemu će preživjeti, onaj tko ne nažalost poginut će. Drugo, govorili ste i o percepciji znanosti. Opća percepcija znanosti u javnosti je to su tamo neki ljudi koji na institucijama i fakultetima miješaju epruvetice poput prof. Baltazara i van iskaču nekakvi gadgeti. To nije istina. Tu percepciju trebamo razbiti, tu percepciju prije svega znanstvenici trebaju razbiti. To je sustavni rad u kom je 98% ispod površine svakodnevnog teškog šljakerskog kakvog god hoćete rada da bi eventualno nekakav gadget nakon puno, puno posla i puno pametnog posla i marketinga i menadžmenta iskočio van. Tu percepciju nemamo, a potrebno je financirati ovih 98%. To je ta normalna normalna znanost u onoj Gausovoj krivulji najveća masa djelatnosti koju danas praktično ne financira nitko. Činjenica da je pola radnog vremena sveučilišnih profesora preopredijeljeno za znanost ne znači ništa ako nema novaca za to. Odgovor na repliku potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Vuljanić, apsolutno se slažem s ovim, pogotovo ovim što ste zadnje rekli, ne pola vremena, da je 90% vremena netko radi ako nema odgovarajuće financije i njegov učinak će biti vrlo slab da ne kažem nikakav. znanost je kompetitivna po svojoj prirodi i ona treba biti kompetitivna, treba biti i koperabilna ali treba biti kompetitivna. Međutim i kompetitivnost u pozitivnom smislu treba biti poticaj, ona treba biti financirana. Bez toga ponavljam mi se vrtimo u krug, mi tako pričamo lijepe riječi jedni drugima, međutim nikakav pomak se dogoditi neće, najmanje onakav pomak o kojem ste vi govorili spominjujući primjer recimo Južne Koreje gdje je uistinu bila odluka zajednička politička odluka, stav svekolike javnosti da znanost izravno može potaknuti i gospodarstvo i da znanost izravno može potaknuti boljitak cijele zemlje. Stvoriti takvo okružje to moramo mi, to neće napraviti znanstvenici niti mogu, a posebno ne mogu to kad im svi projekti skupa su financirani sa 79 milijuna. Ako to želimo kao društvo, onda to mora jasno reći politika, mora dati neusporedivo više sredstava za znanost i deklarirati to kao nacionalni cilj. Onda to ima šanse uspjeti u protivnom samo ćemo izmjenjivati ovdje lijepe i utješne riječi. Replika Boro Grubišić. grafikon na stranici 51 vidimo da je 2008. godine za Hrvatsku zakladu za znanost dakle država iz proračuna izdvojila samo 5 milijuna kuna, a sada izdvaja 79 milijuna kuna. Tada kada je BDP bio najveći kojega težimo još dosegnuti evo već šest, sedam godina tzv. recesije, dakle umjetno proizvedene od samih nas i i našeg ponašanja, imali smo samo 5 milijuna kuna, sada 79. Ja neću reći da, ne znam hvaliti ili kuditi nikoga. Ne znam zapravo, evo vi sami recite u odgovoru na repliku gdje je tu dakle problem? Osim toga, kada spominjete znanost pa evo imamo i uz ovu Hrvatsku zakladu, imamo Hrvatsku akademiju koja surađuje sa Hrvatskom zakladom za znanost, dakle Hrvatsku akademiju znanosti i još k tome i umjetnosti koja ima ukupni proračun za 2015.godinu samo 66 milijuna kuna. I gledajte Hrvatska akademija za znanost i umjetnost 66, Hrvatska zaklada za znanost 79. Kada gledamo ukupan proračun RH ili pak BDP što je još gore to je zaista, te brojke sa 0,000 ne znam ni ja koliko postotaka izdvajanja za znanost i još kažem k tome i umjetnost kada gledamo na HAZU. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Grubišić, ovo što spominjete grafikon upravo se odnosi na ono o čem smo kolega Flego i ja govorili, dakle zaklada je desetak godina bila namijenjena financiranju isključivo vrhunske znanosti, zapravo onih dijelova vrhunskih znanosti koje su zahtijevale ulaganja u određenu infrastrukturnu opremu koja je nadmašivala mogućnosti normalnih projekata. U to vrijeme je Ministarstvo znanosti i tehnologije financiralo sve znanstvene projekte, a zaklada je samo neke vrhunske projekte financirala. I onda se dogodio taj prijelaz da tako kažem tijekom kojega se izgubio značajan dio novaca s kojim je ministarstvo financiralo sve projekte, pa naravno sad izgleda brojke ako se uspoređuju iz tog vremena što je zaklada izgleda puno više, ali u stvarnosti je to značajno manje novaca nego što su se tada zajednički financirale ministarstvo i zaklada. Nova replika poštovani Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Reiner, kazali ste da se od 328 milijarda kuna samo 79 milijuna kuna izdvaja za znanstvene projekte što čini 0,02%, a da se ukupno financira znanost sa 0,6 do 0,8%, ali da ne znamo ni točan podatak. za Hrvatsku i za usporedbu sa drugim zemljama važno je još jedan pokazatelj imati a to je udio u rashodima državnog proračuna a ne samo udio u BDP-u. A zašto? Zato što je u Hrvatskoj rashoda, udjela rashoda u BDP-u nego u drugim zemljama. Mi imamo udio rashoda državnog proračuna u BDP-u previsok zato je interesantna struktura rashoda državnog proračuna. Znanstveni projekti svakako nisu dovoljno financirani, to možemo najbolje potvrditi usporednim podacima. I svi ćemo se suglasiti da se kultura nedovoljno financira, ali ako znamo da jedna samo institucija evo recimo Hrvatski audiovizualni centar se financira jednako koliko svi zajednički znanstveni projekti ili jedno kazalište, ukupno svi zajednički znanstveni projekti a i oni su nedovoljno financirani, onda tek znamo koliko su nedovoljno financirani znanstveni projekti. Civilne udruge se financiraju godišnje 10 puta više nego svi zajednički nacionalni i znanstveni projekt. 6 puta odnosno točnije 7 puta više se izdvaja iz državnog proračuna za iznajmljivanje nekretnina nego što se financiraju svi zajednički projekti. Ali istodobno naglasio bih da se i multipliciraju institucije nacionalne. Sve ono što radi zaklada poštujem i izvješće i sve i prihvaćam ga ali to može raditi i Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili Nacionalna za visoko obrazovanje i znanost agencija. Nije bilo potrebe uopće organizirati Zakladu za znanost. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku potpredsjednik Željko Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Marić, kada govorimo o omjerima rashoda državnog proračuna vi ste ukazali ispravno samo na neke od tih i koje uistinu tjeraju sve nas da se zamislimo. Jer ponavljam, što je napokon bilo danas i više puta rečeno, ako se s jedne strane kunemo u znanost i tu da nas znanost i i obrazovanje može izvući iz ove katastrofalne gospodarske ali i društvene situacije u kojoj se nalazimo onda je potpuno neobjašnjivo da za neke usuđujem se reći daleko manje važne segmente, dajemo neusporedivo više novaca iz državnog proračuna, novaca poreznih obveznika, novaca za koje smo mi ovdje odgovorni kako ih raspodjeljujemo. Pa ako ih raspodjeljujemo tako kako ih raspodjeljujemo onda je potpuno izvjesno da nam do znanosti osim verbalno, uopćenije stalo i da uopće nismo svjesni da te riječi da su znanost i obrazovanje temelji razvitka društva i da su u izravnoj funkciji napretka nisu samo riječi, nego da je to istina. No čini se da ta istina ne prodire dalje od naših izgovorenih riječi. Hvala lijepa. Hvala. Ne mogu se sjetiti nijednog strateškog dokumenta Hrvatske države koji je definirao, barem ga ja nisam primijetio ne samo u ovom mandatu nego ikad prije, da su primjerice obrazovanje, znanost, industrijska proizvodnja i ukupna društvena konkurentnost uopće prioriteti RH. Uvijek su prioriteti bili i ostali neki kojekakvi samo nikada oni prioriteti koji bi zaista bili razvojna društvena poluga za hrvatsko društvo. I mi se uvijek vraćamo i uplićemo u iste kalupe jel pitanja i teme koje se tiču kvalitete uvijek vraćamo na pitanje pozicija i novca. U konačnici naravno mi smo ti koji distribuiramo novac preko državnog proračuna i tu se slažem s vama da je ta količina novaca mala. Ali nažalost isto tako ne mogu ne istaći da je priča o znanosti u Hrvatskoj vrlo često priča upravo o novcu, priča o osobnim interesima i priča o vlastitim pozicijama. I da upravo zato mnogi mladi hrvatski znanstvenici iz svih područja odlaze iz Hrvatske tražeći prostor u kojem je priča o znanosti, priča o konkurentnosti, o rezultatima i o ciljevima što u RH nažalost nije. I mnogi naši mladi znanstvenici rade za vrlo male novce kao crnci, oprostite mi na usporedbi, kao robovi i po 15 sati dnevno za tisuću i dvije dolara, ali u onim okružjima gdje je priča o znanosti, priča o ciljevima, rezultatima i konkurentnosti, a ne samo priče o vlastitim pozicijama. A Hrvatska je kao u mnogim drugim područjima pa tako i u znanosti zapravo zabetonirana. I to je isto tako jedan kvalitativni ozbiljan problem hrvatske znanosti. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na Pa vi ste djelomice upravu, međutim čini mi se da je vaša diskusija na tragu onoga što se ozračjem želi postići, a to je da počnemo pričati o tome da li ne znam jedan znanstvenik blokira drugog znanstvenika, da li bi mladi znanstvenik trebao doći ovdje ili ne, a ne pričamo o suštini stvari. Suština stvari jest da ako vama netko da umjesto vaše plaće ovdje 100 kuna i veli da živite istim standardom i da se uspoređujete svoj standard sa standardom recimo europarlamentarca da onda sve postaje izlišno. Onda postaje nevažno da li vi ovdje sada sjedite, da li jeste došli danas ili niste došli danas u raspravi, jeli vaša rasprava bila uspješnija ili je bila manje uspješna, jeli bila više argumentirana ili je bila manje argumentirana jer takva usporedba je usporedba financiranja naše znanosti i znanosti u ozbiljnim zemljama. upravo tako. Pa da je vaša plaća 100 kuna onda bilo kakva rasprava o tome i o tim odnosima postaje besmislena. I zato sam ja rekao i još jedanput ću reći, mi ovdje glumimo da potičemo i financiramo znanost. Mi to ustvari ne činimo. Posljednja replika poštovana Gordana Sobol. da se po broju nas ovdje u ovoj dvorani može vidjeti koliko važnost pridajemo znanosti. Naime, vi ste jedan od onih zastupnika koji to zna opetovano činiti, koliko nas ima u dvorani i volite drugima docirati, a pri tome sami niste vjerodostojni jer se zapitajte koliko vi sjedite u ovoj dvorani kada je x drugih tema na dnevnom redu. A molim vas počnite i od predsjednika vaše stranke, kolege zastupnika Tomislava Karamarka koliko je on u ovoj dvorani i ja po tome mogu samo zaključiti da njega od svega ovdje od gospodarskih tema, sudstva, izvještaja raznih, znanosti, zdravlja itd. apsolutno ne interesira jer on uopće nije ovdje I možda na kraju reći, možda mu se ovih dana može i oprostiti jer pretpostavljam da ima posla u Hrvatskom državnom arhivu kopajući po prašnjavim udbinim dosjeima. Naravno, kada se nemaju argumenti onda se ide agresivnošću, to je temelj psihologije, to se uči u 3. razredu srednje škole. I kada se nema argumenata zašto vi i vaša većina je odlučila da se znanost sramotno malo financira i nemate nikakav odgovor za to onda počinjete naravno politizirati i prelaziti na teme koje nemaju nikakve veze sa temom o kojoj mi danas ovdje razgovaramo. Mi naravno ...

na dnevnu politiku, na politikanstvo koje je odraz vaše uznemirenosti što gubite zapravo nije onaj posao zbog kojeg smo mi danas ovdje. Mi smo ovdje da raspravljamo o ovom izvješću a ne o vašem uzdrmanom samopouzdanju. Hvala lijepa. U ime Kluba DC-a, Novog vala i Narodne stranke- Reformisti govoriti će Vesna Škare-Ožbolt. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi akademiče Vretenar. Klub Demokratskog centra, Novog vala i Reformista podržati će ovo izvješće jer ono je vrlo transparentno, vrlo je transparentno i korektno predočen rad i mi tu nemamo posebno što dodati nego vas potaknuti da dalje tako nastavite. Međutim, ovdje je već puno toga rečeno a nešto ćemo istaknuti i u ime kluba jer kada govorimo o problemima u znanosti onda prvenstveno i uvijek, gotovo uvijek govorimo o problemu novca. Govoriti o ovom izvješću znači kritizirati ne znanstvenu politiku nego kritizirati doista one koji ovog trenutka vrlo malo izdvajaju za samu Konkurentna Hrvatska treba počivati na 3 temelja. na inovacijama, poduzetništvu i intelektualnom vlasništvu. Ali upravo na razvoju intelektualnog bogatstva Hrvatska čini vrlo malo i Hrvatska u tu namjeru izdvaja doista samo nekih 0,7% BDP-a a cilj a cilj je npr. Europske unije da izdvaja ne kako je tu bilo rečeno 2% već 3%. Stanje u znanosti je kronično loše, to su svi moji prethodnici već rekli i sustav se praktički nalazi stadiju preživljavanja. Osim toga dobrim dijelom imamo i zastarjelu opremu pa stoga nerazvijena infrastruktura u javnom i privatnom istraživačkom razvojnom sektoru ne omogućuje provođenje istraživanja u skladu sa međunarodnim normama ograničavajući kvalitetu znanstveno istraživačkih ishoda i rezultata. I po tome je Hrvatska automatski manje konkurentna u usporedbi sa prosjekom Europske unije. I ja ću ovdje istaknuti neke statističke podatke i to Državnog zavoda za statistiku koji navodi da je u 2013. godini u Republici Hrvatskoj uloženo 2 milijarde 36 milijuna 476 tisuća kuna sredstava državnog proračuna za aktivnosti istraživanja i razvoja. Tako je od državnih proračunskih sredstava za istraživanje i razvoj u 2013. godini iznosio 0,62% BDP-a. Npr. kada Npr. kada pogledamo 2009. godinu onda je taj postotak iznosio 0,69% BDP-a. A kada pogledamo 2004. godinu tada je, jedan jedini put je Hrvatska stavila u svoj proračun za istraživanje i razvoj 1% BDP-a, dakle tada dakle tada je to bilo jednako kao Italija, nešto malo manje od Austrije i Slovenije. I kada pogledamo današnja izdvajanja onda su i Slovenija i Austrija i Italija i druge naše susjedne zemlje daleko, daleko ispred nas u ovim izdvajanjima. Nama su puna usta tvrdnji da su strateški interes u ovom trenutku investicije, nova radna mjesta a gdje je tu ustvari hrvatska znanost.

I to je recept za uspjeh iskušen i u Kanadi i u SAD-u i u Njemačkoj i u Japanu i u Južnoj Koreji. Njega je primijenila i Baskija podržavši ostvarenje 6 istraživačkih centara izvrsnosti, 7 centara za zajednička istraživanja, otvaranje tehnoloških parkova i klastera. I danas ta španjolska pokrajina je daleko, daleko ispred Hrvatske, koja je i naravno veća od Baskije. No naravno to generira nove investicije, nova radna mjesta i to u prvom redu u području naprednih tehnologija. I sada mi se tu čudimo toliko zašto nam odlaze mladi znanstvenici jer postavlja se pitanje u ovim kategorijama, u ovim financijama, u ovakvoj znanstvenoj politici koji je njihov prostor. Program znanstvenih novaka je ukinut, nije se pripremio novi sustav financiranja doktoranata i postdoktoranata preko Hrvatske zaklade za znanost kao što je to Vlada više puta najavljivala. Ranijih godina u sustav se godišnje ulazilo između 350 do 700 novih mladih znanstvenih novaka. To je potpuno stalo. Školarine su postale obveza instituta kojima se stalno smanjuju sredstva za osnovne troškove i oni praktički funkcioniraju na razini hladnog pogona. I potfinaciranost i infrastrukturno zaostajanje istraživačkih organizacija zaključno dovest će do daljnjeg pada znanstvene produkcije slabog uključivanja u međunarodne projekte, ograničenog povlačenja sredstava iz EU fondova i projekata. I mislim da će se još više ako ovako nastavimo ovim trendom i ovom politikom povećati trend odlaska mladih znanstvenika u dobi do 40 godina i praktički najboljih diplomanata nakon završenih studija. jedini zaključak ove naše rasprave mora biti da se pozove Vlada da da prioritet proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, čak i na štetu jednako bitnih sektora. Mislim da ne postoji efikasnije ulaganje u budućnost od investicije u istraživanje i inovaciju jer to je pouzdani put izlaska iz krize prema održivom i socijalnom razvoju i to je najbolji put za stvaranje bogate Hrvatske. Zaključno, mi ćemo podržati ovo ovo izvješće ali upozoriti na ozbiljan nedostatak financijskih sredstava za put prema boljem radu, još kvalitetnijem radu zaklade. Hvala Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici. ovako logično razmišljajući evo cijelo prijepodne o ovom izvješću za 2014. godinu Hrvatske zaklade za znanost postavlja se jedno suvislo pitanje. Dakle radi se o okviru od 79 milijuna kuna Hrvatske zaklade za znanost, a kažemo ovdje iz izlaganja profesora Reinera i ostalih da je u inovacije, u istraživanje, u razvoj, u financiranje znanosti kroz neke druge institucije, počevši fakultete, sveučilišta, institute koji postoje u Republici Hrvatskoj, počevši od Ruđera Boškovića, otišlo vjerojatno i daleko više novca da taj novac je u odnosu na ovaj proračun Hrvatske zaklade za znanost od 79 milijuna kuna višestruko veći. Pa si onda čovjek postavi pitanje jesu li li ovako renomirana imena koja su navedena u ovom izvješću, koja se nalaze u raznim tijelima Hrvatske zaklade za znanost zapravo u ovom popisu da ne kažem prejaka imena za raspodjelu ovih kolača od 79 milijuna kuna i je li Zaklada za znanost zapravo, a sudeći prema ranijim organizacijama ulaganja u znanost, preko ministarstava i preko ministarstva ili je ona stvorena eto da ipak ta renomirana imena nešto odlučuju i nešto evo o financiranju onoga što se zove znanost. A lijepo na stranici 12 ovoga izvješća piše da je strateški plan, dakle postoji strateški plan, kolega je rekao da ne postoji neki strateški plan, neki moj kolega, ali postoji strateški plan zaklade 2014.-2018. koji je usvojen 9. travnja 2014. i došao je na klupe Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora koji je i dao primjedbu ali je s obzirom na većinu u odboru usvojio taj strateški plan, ali je dao i primjedbu koju ću pročitati i koja jasno ukazuje zapravo na problem Zaklade za znanost i tog financiranja. Dakle Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora je iskazao zabrinutost, samo zabrinutost jer nema druge mogućnosti da i kaže nekakvu težu riječ, prijedlogom državnog proračuna za 2015. prema kojemu za programe doktoranata i poslijedoktoranata u zakladi nisu predviđena dostatna proračunska sredstva što kako je naglašeno onemogućuje zakladu u ispunjavanju postojećih obveza jer će zbog nedostatka sredstava doći do prekida započetog modela financiranja znanstvenih projekata i obustave uvođenja doktoranata u sustavu znanosti. A što onda sa zakladom ako se sve to prekida? Dakle postavljam jedna suvisla pitanja zapravo, u neku ruku svrhe postojanja same zaklade ako to ide preko drugih institucija, ako to ide preko sveučilišta novci, za projekte itd. ili je ona osnovana i postoji da se raspodijeli tih 79 milijuna kuna. Naravno da nemam primjedbe na izvješće koje je napisano korektno i rečeno je egzaktno zašto su novci utrošeni i na to nema nekih posebnih primjedbi. Kada se kaže da za znanost nema novaca u ovoj državi to nije točno. Nije točno da novaca u ovoj državi nema za znanost nego ih ima za neke druge svrhe, za neke druge poslove. I dobro je reagirao u svojoj replici moj prijatelj i kolega doktor Duje Marasović, ima novaca poglavito poglavito kada se pogleda izvješće Državne revizije pa se vidi koliko je isplaćeno za autorske honorare, koliko je isplaćeno novaca, a 2% je dopušteno u u odnosu na plaće zaposlenika pojedinih ministarstava ili agencija, a utrošeno je nekoliko puta više, dakle protuzakonski. Tko odgovara za autorske honorare tih ljudi kao što je bilo nekakvo Povjerenstvo za master plan hrvatskih bolnica koji je propao. Tko odgovara za 30 milijuna kuna za privatizaciju Croatia osiguranja, prodaju Croatia osiguranja. Kao da u Croatia osiguranju ne znaju sami koliko vrijedi, a vidimo sad kako je ta ustanova prodana i kako se to radilo. I tko odgovara za jednu agenciju privatnu koja pomaže Ministarstvu turizma da napravi plan za bolji razvoj turizma u Republici Hrvatskoj i to se plaća milijunima kuna. I ne samo to, svaka gotovo agencija, svako ministarstvo plaća autorske honorare nekima da skroje nekakve planove što kaže za evo privatizaciju HEP-a neka grupa mladića iz inozemstva dođe itd. i odnosi honorare. A o najmu prostora koje država plaća privatnim firmama i licima, fizičkim osobama za svoje potrebe naravno vrlo luksuzne potrebe da ne govorimo. To je rasipanje državnih novaca. Kamo sreće kada bi bilo pameti, volje i namjere da se ti novci usmjere ako nikud drugamo a u ovakvoj situaciji u kojoj naš narod je barem u znanost, u znanost da se usmjeri. Na žalost, te volje nema i zato evo danas imamo ovakvo jedno izvješće i imamo opet istu raspravu o znanosti koju svaki put vodimo kada se dogodi ovo izvješće Hrvatske zaklade za znanost u kojoj piše,

u strategiji i strateškom planu, Hrvatske zaklade za znanost navesti osim da je, da Strateški dakle plan, osiguranje bolje povezanosti znanstvenika, gospodarstvenika, veći broj inovacija koje su primjenjive u gospodarstvu, razvoj konkurentnosti hrvatskog društva, odnosno hrvatskog gospodarstva, inovacije, istraživački projekti itd. To je uvijek jedno te isto. Pa naravno da je to broj i 1900. godine bi bila ista takva, takav strateški plan donesen u bilo kojoj državi. Pa to svaka država, s time što je upitno je li to država provodi ili je to samo mrtvo slovo na papiru. Južna Koreja kako je već netko ovdje spomenuo je to provela i vidimo, vidljivi su rezultati. Rezultati znanstvenih istraživanja i znanstvenih radova i projekata ne mogu biti vidljivi promptno, ne mogu biti vidljivi odmah čim se taj rad rad završi i usvoji negoli tek nakon godinu, dvije, tri ili pet godina. Dakle, dugoročno ulaganje u znanost se isplati kao što se isplati i toj Južnoj Koreji ovdje stanovnike vidimo u najvećem broju na Markovom trgu i po Zagrebu. I divimo se kako ljudi iz Koreje pohrle u Zagreb. Mogu i zanimljiv im je Zagreb. Ali dobro, to nije to nije tema. Dakle, strateški ciljevi zaklade u razdoblju, imamo i to napisano, evo osigurati stabilno financiranje kompetitivnih, istraživačkih i uspostavnih projekata, omogućiti povezivanje znanstvenika iz javnih i sveučilišta sa istraživačima iz gospodarstva. Pa onda broj tri uspostaviti cjelovit program razvoja karijera mladih istraživača na doktorskoj i poslije doktorskoj razini. Uspostaviti program trajne suradnje hrvatskih znanstvenika, javnih znanstvenih ustanova hrvatske znanstvene zajednice u europski istraživački prostor što znamo da nije tako jeftino kako je netko ovdje već čini mi se gospodin Vuljanić govorio jer su ti novci za uključivanje naših znanstvenika u projekte koji su vani koji su vani vrlo skupi i u odnosu na ove proračune i na hrvatske mogućnosti, dakle toliki da teško se našim znanstvenicima sa takvim sredstvima i uopće i uključiti u bilo kakve projekte. Dakle, to su, to su, ovo je popis slijepih želja. On je napisan, on svake godine može biti potpuno isti. Možemo svake godine ovo, dakle ne znam da smo, rekao sam i od 9 stote i tisuću uvijek se može jednako ovo napisati. Dakle, to je potpuno jednako. O samom izvješću o sudjelovanju, odnosno o dijelu koji se odnosi na prirodne znanosti, humanističke znanosti, biomedicinu i medicinu itd., o odnosima unutar tih ne bih htio govoriti nego me je nešto drugo još zaintrigiralo. ovdje se radi o tome da je opisan postupak kojim se dobiva, dakle novac koji iznosi ovdje piše 48 milijuna kuna na 400 projekata koji su prihvaćeni. To bi ispalo prosječno po 200 tisuća kuna po jednom projektu

dakle, po 200 000 kuna po tom projektu ali postupak kojim se mogu ishoditi ti novci je u 9 točaka postavljen. Jedino što još od gospodina želim znati ovdje prisutnog koliko traje taj postupak verifikacije i odobravanja pojedinih znanstvenih postupaka. To nije navedeno ovdje. Ne vidim, dakle koliko prosječno traje postupak odobrenja pojedinog projekta. Evo barem imamo prosječno. Dakle, kad netko prijavi Zakladi za znanost svoj projekt koji bi trebala zaklada financirati koliko traje postupak odobravanja, koliko treba čekati da dođe do tih novaca kojim može financirati taj projekt. To nije ovdje navedeno i evo zamolit ću možda gospodin izvršni direktor ima takav podatak, jer ovdje to nije navedeno. Nije bitno ovdje, piše koliko je muških, koliko ženskih sudjelovalo u radu. Ne znam, mislim to su možda manje bitne. Ovo bi bilo bitno zbog toga što pojedini projekti ne mogu čekati poglavito u biomedicini itd. gdje već su ljudi možda i započeli sa određenim projektom i potrebna im je relativno brza novčana pomoć kako bi nastavili sa svojim radom, a ovdje vidimo postupke koji traju i traju i imamo razne stupnjeve odlučivanja, odbore, fondove. Evo gospodin Flego vidim da ovdje također sudjeluje, zaista je postupak evaluacije pojedinog znanstvenog projekta čini mi se prolazi kroz sito i rešeto filtera. E sad koliko to traje samo da znam jer to je bitno, da se onome tko kandidira i tko želi dobiti nekakvu pomoć od Zaklade za znanost da se to što prije ostvari. Uglavnom, samo ovo godišnje izvješće nemamo tehničke nikakve primjedbe ali eto žalimo kao i svi ostali da se i putem zaklade ali i putem drugih, dakle ministarstava a i cijele Vlade odnos prema znanosti želimo da se popravi i želimo da više Hrvatska izdvaja za to a da manje ulaže u luksuz državne vlasti, državnih organa, nabavku automobila i plaćanje honorara raznoraznim agencijama, zapravo namještanja poslova i novaca, a da se ti novci, jer postoji pamet i u HEP-u, postoji pamet i u Hrvatskim željeznicama, postoji pamet i menadžeri i u svim drugim, u Croatia osiguranju i u svim drugim tvrtkama, u zdravstvu također. Zbog čega treba nama netko iz Francuske krojiti master plan hrvatskih bolnica a imamo vrsne liječnike i menadžere i stručnjake u zdravstvu? Ja ne znam zašto! Ili se nekom namješta posao pa se onda dijeli, pola meni, pola tebi. E taj odnos prema Hrvatskoj državi, prema hrvatskim ustanovama, prema hrvatskom narodu treba promijeniti pa će biti više novaca i za znanost. Hvala lijepo. Replika, potpredsjednik Željko Reiner. kad kažete da nije točno da nema novaca za znanost. Naravno, ako može biti novca za razne druge stvari u ovoj konstelaciji onda sasvim sigurno barem dio tog novca potrošenog za razne stvari koje ste vi spomenuli i kolega Marasović i drugi može biti i morao bi biti upotrijebljen upravo za znanost da nam je do toga stalo. Ali, o tome će odlučivati vladajući i vjerojatno vrlo brzo. mora doći, ponavljam, slijedom zakona nažalost koji se krši o financijskoj disciplini morat će doći vrlo brzo rebalans proračuna. Pa ćemo vidjeti hoće li uistinu se povećati izdvajanje iz državnog proračuna za znanost ili se neće. Ili će se dogoditi ono na što sam se ja referirao, ali i vi, a objašnjenja nema zašto su vladajući godinu dana držali strateški plan zaklade 2014-2018 prije nego što je on donesen. Koji je bio razlog tome? Ja ga ne znam. Možda ga netko u ovoj dvorani zna, ali ja ne znam. Prema tome, stvari su vrlo razvidne. Na sljedećem rebalansu proračuna vidjet će se je li ikome od vladajućih

i strateškom planu promjene u javnoj upravi od 2015. do 2020., a izbori su za nekoliko mjeseci. Kome se to donosi strateški plan za javnu upravu? Svojoj Vladi, nekoj drugoj koja bi trebala provesti tu strategiju dakle promjena u javnoj upravi od 2015. do 2020. A gledajte, izbori su pred vratima, kucaju. Pa zašto uopće netko donosi prije da kažem izmjene ili promjene vlasti nekakav strateški? Samo iz promidžbenih razloga, ništa drugo. Tako isto i ovaj strateški plan od 2014. do 2018. netko donosi kao što ste i sami rekli, ali je vrlo jasno iz moje rasprave i razvidno zašto je tome tako. ja sam rekao kolokvijalno novaca ima, naravno da je situacija u državi teška ali kada vidimo, dakle radi se o preraspodijeli novca, da manje ide i da da manje ide i da se smanji ta rastrošnost, razbacivanje i luksuz u državnoj upravi, smanje materijalni troškovi državne uprave upravo na ovim mjestima kojima sam, ima ih još mogao bih cijeli dan o tome govoriti, da se više novca usmjeri za znanost. Pa i u Zakladu za znanost i u HAZU i u sve institute koji u znanstvenom smislu nešto znače u ovoj državi. Dražen (HDSSB)** Hvala. Mislim da smo mi stvarno fenomen od države, kad je riječ o znanosti mi bi znanost kao Koreja, kad je riječ o socijalnim pravima mi bi socijalna prava kao u Švedskoj, kad dođe na red poljoprivreda onda bi poljoprivredu kao u Austriji, kad je industrija onda bi se mi industrijalizirali kao Njemačka a kad je riječ o standardu onda bi htjeli standard kao Švicarska. takva država bi se zvala utopija, nema je nigdje na svijetu. Umjesto da se zaista pokušamo svesti u neke realne okvire onoga gdje jesmo i što jesmo mi stalno putujemo od nemila do nedraga ovisno samo o temi koja se pojavi na dnevnom redu pa tako i sada kad je riječ o znanosti. Svima bi dali samo ne bi nigdje uzeli. E na taj način ja ne znam da će se Hrvatska … /Govornik se bezbroj godina i ništa se manje-više ne mijenja. Pa naravno kad stalno oformljujemo parainstitucije. Što je zaklada? Pa zaklada je ustanova koja treba prikupljati privatni novac. Pa ne može proračunski novac da bi se on distribuirao korisnicima uspostavljati zaklade. Pa tim putem kojim mi putujemo uspostavljajući nizove parainstitucija koje distribuiraju proračunski novac u svim mogućim sektorima ja ne vidim da ćemo mi tim putem išta napraviti. Mi zapravo samo gomilamo zapreke i nakupljamo ih u svim mogućim područjima i u svim mogućim sektorima. I zato kažem mislim i u znanosti da bi se mi zapravo trebali usmjeriti prema rezultatima i prema ciljevima i prema konkurentnosti, a ne samo prema betoniranju pozicija što je prisutno i u hrvatskoj znanosti samo prema betoniranju pozicija i učvršćivanju pozicija onih koji te pozicije imaju. I naravno da mladi hrvatski znanstvenici odlaze iz Hrvatske i rade oni i za te ili malo veće novce u SAD-u, ali rade tamo gdje mogu raditi, a u Hrvatskoj nažalost ne mogu raditi ne samo zbog novca, nego zbog stanja u sustavu znanosti. uopće postoji zaklada. Ako je zaklada onda podrazumijeva da ona brine oko toga da putem donacija, sponzorstava, zainteresiranih gospodarstvenika prikupi novce i financira određene Međutim, evo vidite ovdje je isključivo financiranje iz državnog proračuna, 79 milijuna kuna. Kada čitamo to izvješće onda se vidi koliko je uopće novaca prikupljeno, čak se toliko na banke i na kamate koje su minimalne kamate, jer nisu nekakve ali se na to dvije stranice troše i koliko se oko 3 hrvatske banke ostvareno kamata u nekim tisućama kuna. Eto vrlo zanimljivo. I vi i ja dobro znamo zapravo o čemu se radi i da je to betoniranje pozicija nekih nazovi i ajde recimo autoriteta u znanosti koji postoje ali oni bi se također možda trebali nagraditi na neki drugi način a ne pozicioniranjem u Hrvatskoj zakladi za znanost. A kada se govori o samom novcu onda sam ponovno i ponavljam imamo i uzore, imamo i rješenja koja je ponudio pa evo čim je došao na vlast gospodin Francois Hollande, francuski predsjednik koji je ukinuo mnoge beneficije i tzv. kako netko meni odgovori ovdje stečena prava, stečena prava visokih državnih dužnosnika počevši od automobila za šetnju psa ili odlaska na pijacu, pa svega drugoga, kartica i mobitela i to skupocjenih a znamo da je državna uprava nabavila sebi skupocjene pametne telefone da se ne mora patiti da uspostavlja vezu. Dakle, ta država je kako vi je nazvaste utopija ima jedan drugi roman koji se zove U državi Nedodžiji. Nažalost ne možemo ostvariti ni tu utopiju ni tu Nedodžiju ali ne bih htio govoriti o tim drugim državama, nemam vremena dovoljno. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Sada ćemo čuti završno izlaganje predsjednika upravnog odbora zaklade akademika Darija Vretenara. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Dozvolite mi da zahvalim uvaženim zastupnicima na ovoj vrlo vrijednoj raspravi i pozitivnim ocjenama. Htio bi isto tako odgovoriti na neka pitanja koja su ovdje postavljena. Temelj razvoja svakog modernog društva su znanje i znanstveni rezultati, međutim znanstvene rezultate i znanje stvaraju znanstvena istraživanja a ona imaju svoju cijenu. Kako ta znanstvena istraživanja postaju sve kompleksnija tako i sredstva koja je potrebno uložiti u istraživanja rastu u svakoj zemlji, pa bi tako trebali i kod nas. A ovdje možda da pojasnim taj odnos sredstava koji se daju zakladi i što je to puno, što je to malo. Sredstava za znanstvena istraživanja postaju ona koja su na neki način fiksna, koja se odvajaju za plaće , znanstvene institute, za fakultete i to čini taj jedan velik dio tih nekoliko milijardi koje odlazi u istraživanja i u znanost i u visoko obrazovanje. Međutim, postoji jedan segment koji su znanstveni projekti koji se dodjeljuju na kompetitivnoj bazi. Dakle imamo određena sredstva, prijave se projekti i sada u okviru tih sredstava oni koji su bolji i oni koji više obećavaju rezultate i koje dakle vrednujemo njima dajemo sredstava. U tradiciji svih europskih država je osnivanje ovakvih Zaklada za znanost. U ovom trenutku u Europi djeluje 53 znanstvene zaklade koje financiraju znanstvena istraživanja na način kako to radi Hrvatska zaklada za znanost. Maloprije spomenuta Francuska, u Francuskoj CNRS ima budžet od preko 3 milijarde eura, postoji CEA koji isto ima budžet od preko 3 milijarde eura i koja tako financira znanost. Taj dio u većini europskih država se pokušava osigurati da ta dodjela tih sredstava bude neovisna, neovisna od politike, neovisna od ministarstava koje zacrta državnu politiku, koje zacrta ciljeve a onda je na zakladama da nađu najbolji način da se javna sredstava upotrijebe. strateški plan zaklade zasniva se na strategiji, na državnoj strategiji znanosti i visokog obrazovanja. I sada dolazimo do tih sredstava, u državnoj strategiji predviđeno je da kroz zakladu prolazi 0,15% sredstava iz BDP-a i to je u ovom trenutku nekih 500 milijuna kuna. Od kuda taj postotak i od kuda taj iznos? Ako pogledamo kako u drugim zemljama izdvajaju za znanost, bez obzira da li oni izdvajaju puno ili malo ali ono što izdvajaju jedan veći dio ide na način na koji sam prije opisao, a jedan manji dio i to je tih 0,15% prolazi direktno kroz državne zaklade. I u ovom trenutku bi to u Hrvatskoj tih 0,15% bilo negdje oko 500 milijuna, međutim stvarnost je da je taj iznos ove godine nekih 100 milijuna kuna. Postavljeno je i pitanje tog odnosa da li je 79 milijuna kuna puno ili malo u usporedbi sa 5 milijuna kuna koji su bili 2008. Međutim tada je model bio sasvim drukčiji model je bio državnog dodjeljivanja sredstava putem Ministarstva znanosti, pa je Ministarstvo znanosti samo za znanstvene projekte ulagalo godišnje oko 150 milijuna kuna plus 5 milijuna kuna zaklade to je bilo 155 milijuna kuna. No u ovom trenutku kroz ministarstvo ide nula kuna u projekte, kroz zakladu ide 79 milijuna kuna, a ostavljam matematiku da sami napravimo. To je to smanjenje o kojem se govori. Budući da je doista došlo do jednog podfinanciranja onda su razumije se i strateški ciljevi zaklade dovedeni u pitanje. Opet strateški ciljevi zaklade u strategiji koju je ovaj Sabor prihvatio nedavno zasnivaju se na državnoj Strategiji znanosti i visokog obrazovanja. Danas ti ciljevi dolaze u pitanje u prvom redu je to osiguranje stalnih izvora financiranja jer ono što je već ove godine nije bilo povećanja izdvajanja za znanost a i putem zaklade, ne predviđa se ni u proračunskim projekcijama za 2015.i 2016.i to znači da zaklada više ne može preuzimati nove obveze. Zaklada sa ovim sredstvima financira u ovom trenutku negdje oko nešto više od 400 projekata i zapravo zaklada ne može preuzimati nove projekte. Odgovorio bih na pitanje samog postupka vrednovanja. Postupak vrednovanja traje negdje oko 6 mjeseci između 6 i 7 mjeseci i to je uobičajeno, to je u okviru prosjeka europskog. Naime, sam postupak vrednovanja zahtjeva vrednovanje u znanstvenim odborima, u panelima, a onda ono što najviše vremena oduzima je recenzija tih projektnih prijedloga koja da naglasim još jednom, premda je to u izvješću navedeno, kompletna recenzija svih znanstvenih projekata zaklade provode inozemni stručnjaci i mi financiramo projekte onda kada dva neovisna recenzenta, dva neovisna znanstvenika koji nisu iz Hrvatske daju pozitivnu recenziju i kažu da za taj projekt vrijedi izdvojiti sredstva. panel, to još jednom pogleda odbor i mi konačno odobrimo financiranje. Taj postupak svugdje u Europi i svijet traje nekoliko mjeseci, ovisno o tome da li se natječaji raspisuju u godišnjim ciklusima ili je kontirano otvoren natječaj. Ako je natječaj kontinuirano otvoren onda taj postupak traje nešto kraće. Htio sam još odgovoriti na pitanje traje nešto kraće. Htio sam još odgovoriti na pitanje uloge državnih sredstava u zakladama i njihovog i prikupljanja sredstava od donacija. Zaklade za znanost u Europi ne bave se prikupljanjem donacija, to nije njihova svrha. Postoji puno manjih zaklada koje možda skupljaju donacije i nalaze sredstva za manje ciljeve, ako mi želimo financirati znanost i znanstvena istraživanja na državnoj razini to se ne može zasnivati na donacijama niti to može ovisiti o donacijama. Mora postajati stabilan izvor financiranja i jedini stabilan izvor financiranja je proračun. Ako pogledamo njemačku zakladu za znanost DFG, njenih 99% izvora financiranja je izvorni proračun federalni i pokrajinski. Ako pogledate švicarsku zakladu za znanost koja ima proračun od nekih milijardu franaka ona isto gotovo 99,nešto je proračunski izvor. Ako hoćemo ići preko oceana National science foundation ima budžet koji je oko 7,5 milijardi dolara, ali sav taj novac je proračunski novac. Nema drugog izvora financiranja da osiguramo stabilno financiranje. Mi možemo naravno naći jedne godine neku donaciju, ta donacija kada je nađemo ona ide u projekte i sva sredstva koja se uspiju uštediti idu u projekte i sva sredstva koja mi dobijemo od nekakvih kamata idu u projekte, ali ne može zamijeniti stabilno financiranje. Da li biste vi bili spremni prijaviti projekt i obvezati da ćete 4, 5 godina raditi na jednoj temi, ali sredstva će biti ako mi nađemo nekakvu donaciju. Naravno da mladi ljudi to neće raditi. Jedna od glavnih opasnosti ako mi ne uspijemo zadržati jedan stabilan ciklus financiranja su upravo mladi ljudi i odlazak mladih ljudi. Mi smo prošle godine kao što piše u izvješću po prvi puta nakon gotovo 3, 4 godine osigurali jedan ulazak značajnog broja mladih znanstvenika u sustav, dakle to je bilo prošle godine 180 doktoranata, ove godine mi jednostavno za to nemamo sredstva. Ja sam već jednom rekao na Institutu Ruđer Bošković, Institut Ruđer Bošković dobio je 28 mjesta za doktorande na projektima zaklade i drugim međunarodnim projektima. Na tih 28 mjesta natjecalo se 400 mladih doktoranata ili ljudi koji su diplomirali, 400. To su naši najbolji studenti. Mi smo uspjeli zaposliti 28. Preostalih 350 neće ovdje čekati još jedan ciklus takvih natječaja, većina njih je već otišla i doktorat radi negdje u inozemstvu. Odgovorio bi, jedna od važnih ciljeva koju samo djelomice prošle godine uspjeli pokrenuti je upravo suradnja sa gospodarstvom i to je bilo jedno pitanje. Mi imamo jedan program koji se zove "Partnerstvo u istraživanjima" a koje je zamišljeno tako da znanstvenici iz javnih instituta i sa sveučilišta nađu partnera u gospodarstvu, prijave zajednički projekt, Zaklada to financira sa polovicom iznosa a polovicu iznosa da partner iz gospodarstva i taj projekt može trajati 2, 3 godine i ti iznosi zapravo nisu zanemarivi. Zapravo kada pogledate država tu daje puno više sredstava, nije to samo iznos za projekte nego i za partnera koji dolazi iz javnog instituta ili javne ustanove, daje se plaća, prostor itd. dakle više. Međutim, interes je doista slab. Interes je slab, mi pokušavamo povećati broj prijava za taj natječaj ali tu je nešto, to je jedan tip projekata gdje bi partneri iz gospodarstva morali direktno uložiti sredstva, oni to nisu spremni učiniti. Imamo dosta uspjeha a pogotovo sada je raspisano, ovi natječaji za, suradnju sa dijasporom i naša dijaspora stvarno i sa ovim malim sredstvima s kojima raspolažemo postižu se dobri rezultati i zbog toga što naši znanstvenici imaju dobru suradnju sa znanstvenicima u svijetu uopće a pogotovo sa našom dijasporom i da sada isto imamo jedan natječaj koji je u tijeku. I konačno ono gdje mi ozbiljno počinjemo zaostajati je upravo uključivanje naših znanstvenika u europski istraživački prostor. to nije samo stvar prijave, to je stvar ulaganja, to je stvar sredstava koje smo mi spremni uložiti da bi naši znanstvenici mogli sudjelovati u umrežavanju, u zajedničkim kolaborativnim projektima. I tu ne možemo računati samo na sredstva iz europskih fondova, nego naravno razumije se, moramo imati i svoja sredstva. Europski fondovi su na neki način komplementarni izvor financiranja ili trebali bi biti komplementarni izvor financiranja, oni po svojoj naravi ne mogu zamijeniti stabilno nacionalno financiranje. Oni su vrlo često ograničeni na vrlo kratak rok trajanja 2, 3 godine. Pa čak i ovi projekti koji idu kao što je Fond jedinstvo uz pomoć znanja, gdje su projekti na 2 godine, gdje započinju raditi doktorandi na tim projektima. Ali projekt traje 2 godine, doktorand ne može doktorirati u 2 godine, on treba više vremena, on treba treba 4 godine barem za doktorirati i to znači da onda mora postojati nacionalno financiranje koje će preuzeti i dovršiti financiranje doktoranda. Dakle još jednom, uloga ovih zaklada nije da jednostavno distribuira sredstva, to nisu agencije. Zakladu najmanje čini sam ured zaklade, administracija zaklade i ovi odbori, oni daju samo jednu strukturu. Ako pogledamo tko sudjeluje u radu zaklade, u ovom trenutku je to nekoliko tisuća znanstvenika onih koji prijavljuju projekte, oni koji vrednuju te projekte i predlažu ih za financiranje, organizirani u panele i odbore i zatim na kraju a naravno postoji i jedan ured koji zapravo je vrlo, i koji pruža administrativnu pomoć i na kraju nekakva struktura koja mora postojati odbora koji je odgovoran za konačno financiranje, za raspodjelu sredstava. ideja tih zaklada je da znanstvenici istovremeno i prijavljuju i sudjeluju u procesu vrednovanja i u procesu evaluacije i praćenja projekata. Dakle to je jedna samoregulacija sustava znanstvenih istraživanja. niti se više, to se nekada radilo u mnogo zemalja putem ministarstava. Više se to ne radi ni u jednoj europskoj zemlji pa niti u Sjedinjenim Državama ili u Japanu ili tako, ne radi se putem ministarstava a nigdje se to ne radi putem agencija. Agencije imaju drugu ulogu, ovdje je uloga, uloga zaklada je da se ta sredstva koja su namijenjena kompetitivnim istraživanjima raspodjele na najbolji mogući način. A najbolje će to znati oni koji u tim istraživanjima sudjeluju. Naravno svatko od njih, svaki taj sloj ima svoju ulogu i znanstvenik koji je sada prijavio projekt i dobio projekt već u sljedećem krugu on je taj koji evaluira projekt. Nema tu nekih drugih. I prema tome tu ulogu ne može se zamijeniti sa agencijom. I još jedna važna uloga je upravo znanstveni ali ne samo znanstveni pomladak, danas kako istraživanja, ali i kako inače ljudska djelatnost postaje sve složenija mi moramo imati mlade ljudi koji su sve bolje obrazovani i koji imaju sve veću specijalizaciju. Zato i ti doktorati. Nije nužno da svi oni koji steknu zvanje doktora znanosti ostaju u sustavu znanosti ali to dodatno obrazovanje, to dodatno iskustvo u znanstvenom radu je zapravo neprocjenjivo kod njihovog prelaska u sektor gospodarstva. Opet kako ćemo te mlade znanstvenike obrazovati, jedini način jedini način je zapravo da oni svoje znanstveno šegrtovanje provedu radom na projektima. Oni ne mogu biti u vakuumu. Mi ne možemo reći uzeti ćemo nekoliko stotina mladih ljudi, staviti ćemo ih na fakultete, u institute i onda ćemo čekati da oni doktoriraju. Oni mogu doktorirati samo na ovakvim projektima. Ako ovakvih projekata nema onda doktorata nema. ali postoji druga veza, ako nema tih mladih ljudi ovi projekti ne služe ničemu. Tako da, to je jedna, mi moramo imati, mi nemamo puno sredstava, mi nemamo puno novaca ali vjerojatno mogli bi odvojiti više od onoga što sada odvajamo. A ono što je uloga zaklade i bila i do sada a mi ćemo se truditi da i tako nastavi da na najefikasniji način i na najkorisniji način upotrijebi javna sredstva. Dozvolite još samo dvije stvari da odgovorim, a to je bilo pitanje da li mi trebamo ulagati zapravo samo u inovacije, u primjene, u konkurentnost itd. To je To je vrlo složeno pitanje, međutim u zemljama kao što je Hrvatska ulaganje samo u primijenjena i inovativna istraživanja zapravo ne povećava konkurentnost. Takva istraživanja u zemljama ovog stupnja razvoja uglavnom služe za transfer tehnologije i za transfer znanja, za transfer tehnologije. One ne stvaraju direktno novu konkurentnost. Uz to primijenjena inovativna istraživanja su barem tri puta skuplja od temeljnih istraživanja. Mi nemamo sredstva kojima bi direktno mogli konkurirati primijenjenim istraživanjima u razvijenim zemljama. Ono što mi možemo stvarati su mladi ljudi koji mogu biti konkurentni svojim kolegama u drugim zemljama i koji će onda eventualno povući ta istraživanja. Za kraj dozvolite mi da vam dam jedan primjer. Na studiju fizike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta ja predajem kolegij kvantne fizike, kvantne mehanike. Za većinu nas je to zapravo vrlo apstraktan predmet, u ovom trenutku 30% svjetskog gospodarstvo se zasniva na vrlo, vrlo izravnim primjenama kvantne mehanike, od elektronike, telekomunikacija do biomedicine, zdravstva, proizvodnje hrane. Ja ne bih naravno sve znao pokriti, ali vjerujem da koju god bi primjenu ovdje odnosno modernu tehnologiju naveli našli bi izravnu primjenu jednog zaista istraživanja koja su vrlo temeljna. Hrvatska zaklada za znanost je prošle godine dakle uspjela financirati negdje oko 250 novih projekata sa 50 milijuna i doista to je godišnje u prosjeku nešto manje od 200 000 kuna godišnje koje mi dajemo po projektu. To je malo. S takvim istraživanjima, u nekim područjima i nije malo, u nekim područjima mogu se i svjetska kompetitivna istraživanja raditi s tim sredstvima. Ne u svima, ne može se u biomedicini, ne može se u mnogim područjima prirodnih znanosti, tehničkih znanosti pogotovo. Tu su istraživanja puno skuplja. I stoga se naši znanstvenici naravno nastoje osloniti i na svoje i povezati sa svojim partnerima u Europi i u svijetu. Voljeli bi da možemo dati više. Ove godine ćemo financirati još novih 200-tinjak projekata ali ako ne budemo mogli dobiti dodatna sredstva za 2016., 2016., 2017. mi zapravo stagniramo sa jednim brojem projekata koji nije dovoljan za Hrvatsku, a posebno je zabrinjavajuće to što opet imamo zaustavljen ulaz mladi znanstvenika u sustav. Hvala vam lijepa. Nadam se da sam odgovorio na pitanja. replika. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine akademiče, predsjedniče zaklade. Ja vam se najljepše zahvaljujem na svim ovim odgovorima kojima ste dali truda trudeći se da svakom gotovo ponaosob odgovorite i meni je osobno drago da su svi klubovi ovo vaše izvješće. Međutim, želim nešto reći što mi je žao, što i vi morate tome prisustvovati, a što se često događa u Hrvatskom saboru i kad oko nečega se slažemo moramo pokvariti nešto našim ponašanjem tj. licemjerjem i onda se gubi vjerodostojnost i ono što je rečeno i ono što je učinjeno. Evo tako vaš kolega Reiner, akademik, mogu se dobrim dijelom složiti što je on govorio, međutim on je ovdje govorio i to mene smeta i ja vam se zbog toga i javljam i izvinjavam jer je čitava politika time ponižena i unižena. Gospodin govori i proziva ovdje kako malo zastupnika je prisutno, kako se malo vodi računa i time pokazuju kakav je naš odnos prema znanosti. Sam to reče i uteče. Mene to nije briga ni što je došao, ni što je utekao nego smeta me to licemjerje jer ono narušava dignitet i vjerodostojnost cijelog ovog doma i svih nas koji smo tu i svega onoga što smo rekli. … /Upadica se ne razumije./

O godišnjem izvješću zaklade glasat ćemo sutra. Hvala vam lijepa.